Aga kuna ma olen ise selle otsuse eelnõu koostanud ja täpselt tean, milles see seisneb ja mida sellega taotletakse, siis mul tekkis väga tõsine küsimus, miks on sinna kirjutatud, et tarvis on Riigikogu koosseisu häälteenamust. Nagu te kindlasti teate, Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 78 ütleb, et Riigikogu teeb otsuseid poolthäälte enamusega, kui Eesti Vabariigi põhiseaduses või käesolevas seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Põhiseadus tõepoolest lisab § 103 lõikes 2, et Riigikogul on õigus koosseisu häälteenamusega tehtud otsuse alusel pöörduda Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu. Aga selle otsuse eelnõuga, millest me praegu räägime, ei ole taotletud mitte mingisuguse eelnõu algatamist, mitte mingisugust seadusemuudatust, vaid lihtsalt seda, et Vabariigi Valitsus otsiks võimalusi kehtiva õiguse paremaks täitmiseks. Kohe päris kindlasti, vähimaski aspektis ei ole taotletud mitte mingisugust seadusemuudatust.

Aitäh! Eilsel juhatuse koosolekul seda teemat ei olnud. Peate küsima Riigikogu esimehe käest. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Ma jätkan nendesamade OE‑dega.

New Yorgis. Riigikogu esimees lubas siinsamas, [istudes] samal toolil, kus teiegi praegu istute, et juhatus arutab neid asju. Tõepoolest, Riigikogu koosseisu häälteenamus ei ole nõutav. See ei ole mitte niimoodi, nagu te ütlesite, et põhiseadus ei nõua koosseisu häälteenamust igal juhul, vaid põhiseadus ütleb ning ka töö‑ ja kodukorra seadus

ebaseaduslikult, ma ütleks, pressitakse need samal moel siia sisse. Hea kolleeg! Seda, mida lubas Riigikogu esimees, saate küsida Riigikogu esimehe käest. Mina ei saa tema lubaduste eest kuidagi vastutada. Saan öelda niipalju, et eilsel juhatuse koosolekul ka seda teemat meil päevakorras ei olnud.Tõepoolest, ma ei taha seda debatti avada. Ajaloos on olnud väga erinevalt: on olnud ajad – ma ei mäleta, mis aastani, see oli alles üsna hiljuti

ja ma tean täpselt, mida sellega taotletakse. Ma võin teile selle sisu ette lugeda: "Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 154 lõike 1 alusel otsustab Riigikogu teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku [Ja nüüd kuulake! võtta kasutusele tõhusad meetmed, et kaitsta reaalselt alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga, nagu kehtiv seadus seda nõuab." Ühtegi normi ei ole tarvis muuta.

kehtivat õigust. Teisisõnu: ei saa olla vaidlust selle üle, kas mul on õigus. Tegu ei ole ettepaneku tegemisega algatada eelnõu seaduse muutmiseks.Teie ju saate aru, et mul on õigus. Olgem ausad, te saate aru, et mul on õigus. Järelikult see, mis on praegu siia kirjutatud, et on tarvis koosseisu häälteenamust, on lihtsalt kehtiva kodu‑ ja töökorra seadusega vastuolus. Te võite mulle öelda, et selle küsimuse oleks pidanud tõstatama esmaspäeval või et selline oli komisjoni seisukoht. Aga komisjoni seisukoht on vale, esmaspäeval ühel või teisel põhjusel [seda teemat] ei tõstatatud ja praegu on reaalne olukord selline, kus ei saa nõuda otsuse vastuvõtmist koosseisu häälteenamusega, sest see on lihtsalt seadusvastane. Mis me nüüd teeme siis? Aitäh, hea kolleeg! Kordan tõesti väga lihtsat tõde: minul puudub igasugune voli muuta kinnitatud päevakorda. Päevakorra me kinnitasime esmaspäeval. Kui te loete päevakorra teksti, [näete, et] siin on sõnaselgelt kirjas "Riigikogu koosseisu häälteenamus".

kolmes kohas on lati alt läbi joostud. Lati alt jooksis läbi komisjon, kui ta tegi vale ettepaneku, et 51 häält on vajalik, mis ei ole õige, ja lati alt jooksis läbi ka juhatus.

otsuse saali ikkagi nii, et see oleks kooskõlas meie enda kehtestatud reeglitega, mis juhinduvad seadusest. See printsiip on hästi lihtne: kui riigieelarvelisi vahendeid ei ole vaja juurde panna ja kui ühtegi seadust ei ole vaja muuta, siis 51 hääle nõuet ei ole. Me kõik saame aru, miks see 51 hääle nõue väga kergesti sisse lipsab: see vabastab koalitsioonisaadikud hääletusnupule vajutamisest, piisab, kui nad kohale ei tule, siis on

Aitäh, austatud juhataja! See on tõepoolest habemega probleem ja nii nagu siin on räägitud, erinevate koosseisude ajal on see leidnud ka veidi erinevat käsitlust. Minul oli ka plaan päevakorra kinnitamisel sellel teemal sõna võtta. See puudutas eelnõu 282, Eesti 282, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ajutise kaitse saanud inimeste toetamise paketi välja töötamiseks" [eelnõu], aga kuna algatajad võtsid selle tagasi,

Selle eelnõu menetlemisel komisjonis mina tõstatasin küsimuse – põhiseaduskomisjonis, rõhutan, põhiseaduskomisjonis –, et komisjonil ei saa olla pädevust tõlgendada põhiseadust ja seadusi teistmoodi, kui tegelikult kirjas on. kirjas on. Põhiseaduskomisjonis protokolliti see, et see ei ole komisjoni ettepanek ega seisukoht. See protokoll on ka kättesaadav. Järelikult ei vasta tõele teie väide, et juhatus lähtub komisjoni ettepanekust või seisukohast. See ei saanud nii olla. Aga ma ei tõstatanud seda küsimust, kuna see eelnõu võeti

koostab ja esitab suurele saalile juhatus, mitte komisjon, siis peab juhatus võtma selle vastutuse ja [tegema] otsuse. Nii et mul on ettepanek tulevikus sellest praktikast loobuda. Komisjonid võivad avaldada arvamust, meie õigusosakond võib avaldada arvamust, aga juhatus peab selle [otsuse] ikkagi kujundama, ta ei saa toetuda komisjoni ettepanekule, vaid peab lähtuma põhiseadusest ja seadusest. Aitäh,

ettepanekuna juhatuse jaoks, aga lõpliku otsuse teeb suur saal ka päevakorda hääletades. Kui me hääletame siin teistmoodi, siis see nii ei lähe. Aga mis puudutab eelnõu 282, millele te viitasite, siis ma kindlasti luban, et me me järgmiseks korraks kontrollime, kas komisjoni otsus selle kohta on olemas või mitte. Kui selle kohta komisjoni otsust ei ole, siis ma möönan, et selle otsuse peab sellisel juhul tegema juhatus. Kui juhatus on teinud sellise otsuse, nagu siin kirjas on, ja see ei ole korrektne, siis ma kindlasti olen valmis seda otsust ümber vaatama, eks ju. Me teeme selle kindlasti selgeks. Mul on palve, et istungiosakond juhiks sellele tähelepanu, et me vaataksime, mis põhjendused seal juures olid. No nii! Aitäh, head kolleegid! Nüüd on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Lauri Laats, palun!

Eestimaa inimesi juba sel pühapäeval meeleavaldusele, mis toimub superministeeriumi ees kell 12. Nii et tere tulemast! Ütleme selgelt ei automaksule ning jah biokütustele. Aitäh!

Hoogu kogub õigusriigi kriis. Isamaa fraktsioon kohtus täna hommikul nii justiitsministriga kui ka peaprokuröriga. Olukord on vägagi tõsine.

Justiitsminister ütleb, et tema ei ole mõjutanud peaprokuröri ametist lahkuma. Peaprokurör kinnitab, et on. Justiitsminister kinnitab, et tema ei ole venitanud, survestamaks poliitiliste asjade tõttu ühe konkreetse prokuröri nimetamist. Peaprokurör kinnitab, et on. Justiitsminister kinnitab, et tema ei ole mõjutanud kriminaalasjade uurimist. Peaprokurör kinnitab, et on. on kaalul kogu õigussüsteemi usaldusväärsus. Isamaa paneb ette moodustada Riigikogu uurimiskomisjon prokuratuuri ja ministri tegevusega seotud asjaolude uurimiseks. Praegu kujuneb välja absurdne olukord,

Riigikohtu esimees ütles eile selgelt, et lahendustee oleks uurimiskomisjoni moodustamine. Isamaa parlamendile selle võimaluse pakub. Me peame tegutsema kiiresti. Tegemist ei ole kahe inimese vägikaikaveoga, nagu vahepeal meedias on kõlanud. Ma tuletan meelde, et ka kolm juhtivat riigiprokuröri on diagnoosinud seda olukorda pretsedenditu, šokeeriva ja survestavana.

et mootorsõiduki[maksu] uus eelnõu on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, täpsemalt, selle toimimise lepingu artikliga 110, sest [eelnõu] asetab kasutatud autode maaletoomise ebasoodsamasse positsiooni võrreldes nendele tingimustele nendele tingimustele vastava auto ostmisega Eestis. Siit tulenevalt oleme koostanud ka küsimused. Esiteks,

Kui Euroopa Komisjon näeb praeguses automaksu eelnõus vastuolusid, kas siis [peaministri] juhitav valitsus võtab eelnõu tagasi ja loobub automaksu kehtestamisest? Kolmandaks, kui palju on kulunud maksumaksja raha selleks, et töötada välja Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev eelnõu?

nimelt ühe kena Audi 80. Nii et väga ootame kõiki, ka rahandusministrit.

No nii, head kolleegid, olen juhatuse nimel võtnud vastu kaks arupärimist ja ühe otsuse eelnõu. Saame minna tänase istungi juurde. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5‑le protsendile" eelnõu 272 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Martin Helme.

Head kolleegid! Hea istungi juhataja! Lihtne OE. Meil on ettepanek Vabariigi Valitsusele langetada toiduainete ja ravimite käibemaks 5%‑le

moodustavad Eesti leibkondade eelarvest suurima osa. Arvestades äsjast käibemaksu tõusu, peab riik kujunenud olukorras ikkagi inimestele appi tulema. Enamiku toiduainete, näiteks leiva, liha, kala, piimatoodete ja köögivilja hinnad on aastaga kallinenud 40% või enamgi veel. Hinnavõrdlused ütlevad, et võrreldes eelmise aastaga on kallinenud kõik toidukaubad.

toidukorvi pealt sellises mahus käibemaksu võetakse. Meie hinnangul tuleks see olukord lõpetada. Eesti inimestele tuleks hinnatõusu ajal appi tulla ning toiduainete ja ravimite käibemaks langetada 5%‑le. Arvestades

Toiduainete hinnad on kasvanud viimase aasta jooksul üle 40%. Üleüldine hinnatõus viimase kolme aasta jooksul on olnud samas suurusjärgus, mis näitab seda, et tegelikult just nimelt toiduainete hinnad on teistest [hindadest] palju kiiremini kasvanud. Me Me kõik teame, et Eestis on just nimelt suured pered väga suures vaesusriskis, nad on üks olulisemaid riskigruppe, ja teame ka seda, et suurtel peredel on toidukorvi

kõige uhkem ja väga kallis lubadus on selle maksuastme kaotamine, mille nad ise goebbelslikult maksuküüruks on ristinud. Kui sa võrdled seda toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamist selle lubadusega, siis kuidas need eelarvemõjud on ja kuidas ka ühiskondlikud mõjud on? Saad äkki natukene

küüruks ristitud tulumaksusüsteemi kaotamine, mille kulu riigieelarvele on suurusjärgus pool miljardit ja mis täiesti üheselt, selgelt ja arusaadavalt on soodustuse tegemine suuremapalgalistele. See nii-öelda riigieelarve miinus tekitatakse selleks, et suuremapalgalistele teha väike maksusoodustus

toiduained moodustavad sellest üsna suure osa, nii et see mõju on suur. See ei ole midagi, mida me peaks häbenema. Kui mõju on suur, siis see tähendab, et järelikult jääb väga palju rohkem raha inimestele kätte.

konkreetselt, selgelt, tuntavalt läks hind alla. Loomulikult ei juhtunud see lihtsalt niisama. Selle jaoks oli vaja pidada koosolekuid, kohtumisi turuosalistega, tootjatega,

Loomulikult on valitsusel hoovad olemas, saab ilusti rääkida ja saab natuke rohkem pressida ja nii edasi. Meie neid hoobasid kasutasime ja täiesti selgelt oli sellest kasu. Maksulangetus tõi hinnalanguse,

pluss, kuid tegelikult esimesel aastal seda miinust peaaegu ei tulnudki ja järgmisel aastal hakkas juba tulema pluss. Siis tuli koroona peale ja kõik need numbrid enam ei rääkinud, meil ei olnud enam me tegime selle ära ja kõik rääkisid, kui tohutu suur auk tuleb. Tõepoolest, esimesel aastal oli auk, aga auk oli poole väiksem, kui kõige optimistlikumad prognoosid näitasid. Pessimistlikud prognoosid rääkisid üldse mingitest ulmenumbritest, aga ka kõige positiivsemaid prognoose vaadates oli see laekumise langemine poole väiksem, kui ennustati.

oluliselt raha juurde, hakkas sektorist laekuma rohkem tööjõumakse, ja nii palju rohkem, et lõppkokkuvõttes oli riigieelarve plussis.See

Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Me ju iga päev näeme ja loeme lehtedest, kuidas meie põllumajandustootjad, toiduainetootjad panevad uksi kinni, lähevad pankrotti, sest nad ei pea lihtsalt enam vastu selles valitsuse tekitatud majanduslanguses ja inflatsioonis. See maksuterror mõjutab neid ju kõige otsesemalt, sest toiduained on läinud ligi poole kallimaks, kui nad olid veel mõni aasta tagasi.

saavad turgu tagasi võita välismaistelt konkurentidelt Eestis sees ja saavad turgu juurde võtta välismaistelt konkurentidelt Eestist väljas. Sellega seoses Eesti ettevõtete käibenumbrid ja kasuminumbrid kasvavad,

väheneb konkurents. Konkurents on ikkagi see põhimehhanism, mis ükskõik missuguses valdkonnas aitab kaasa sellele, et suruda hindasid alla. Kui meie enda riigi poliitika, valitsuse poliitika tagajärjel Eestis toidutootjad

mis alguses justkui tuuakse odavamalt turule ja siis, kui konkurendid kõrvalt on ära surnud, võib küsida nii [kõrget] hinda, kui tahetakse, sest ollakse kas kartellistunud või monopolistunud.

Minu küsimus puudutab pigem ravimeid, sest kui valitsus kavatseb minna pensionide kallale ja pensionid senisest oluliselt suuremas mahus maksustada, siis see tähendab just nimelt vanematele inimestele seda, et neil tekib kindlasti tõsine probleem pidevalt vajalike ravimite muretsemisel. Olles ka küpsesse ikka jõudnud, võin öelda, et kui noor inimene võtab vahetevahel Coldrexi ja aspiriini, siis vanematel inimestel on oma vererõhurohud ja muud rohud.

kuust kuusse ja aastast aastasse ravimeid [võtta]. Sugugi mitte kõik nendest ravimitest ei ole retsepti peal. Või kui ka on, siis on nad sellest hoolimata päris suur kulu. Seda Seda kulu oleks võimalik vähendada, kui käibemaks väheneks, sest käibemaks ei ole väike osa lõpphinnast. Selle asemel et mingit taolist soodustust teha – väga paljudes Euroopa riikides selline soodustus on

Ettevõtja jaoks ta võib-olla ei olegi kõige suurem kulu, aga tarbija maksab selle kinni. See tähendab, et kui tarbija ei suuda seda kinni maksta, siis ei saa ka [kaupa] müüa. Selle suhkrumaksu tulekuga

No meil räägitakse palju mingist julgeolekumaksust ja sõjamaksust. Põhimõtteliselt on see kõik ju puru silma ajamine, viisakalt väljendudes. Tegelikult on see ikkagi rohepöördemaks,

kus siin see keeruline koht on? Loomulikult, riigieelarve jaoks on see miinus, aga nagu ma enne seletasin, riigieelarves see miinus tõenäoliselt ei tule nii suur, kui kõik kardavad,

jääb perele [rohkem] kätte. Loomulikult, väiksemad pered on väiksema kuluga, suuremad suuremaga, pensionärid kindlasti ka nii palju ei kuluta, aga see ei ole väike raha, millest me räägime. Mida näitab meile riigi statistika? Statistikaameti [andmed] suhtelises vaesuses olevate inimeste arv kasvab väga suure tempoga ja absoluutses vaesuses olevate inimeste arv kasvab ka väga suure tempoga. Siin kõrval on veel igasugused muud näitajad, millest ka juttu oli. Inimeste

sotsiaalne põnts tulemas. Sellises olukorras istuda, pöidlaid keerutada ja ajada mingisugust elust võõrdunud kabinetikantseliiti Exceli tabelist ja eelarve tasakaalu ortodokssusest, mida nad ise tegelikult ju niikuinii ei järgi, on vastutustundetu ja kuritegelik. Meil on valitsus ja valitsuspartei, peaministripartei, rahandusministripartei – kolm aastat järjest on olnud rahandusministriks ja peaministriks reformierakondlased –, kelle ajal on riigi võlakoormus rohkem kui ühegi varasema valitsuse ajal Eestis, kelle ajal on riigieelarve miinused olnud suuremad, kui ühegi teise valitsuse ajal kunagi Eestis on olnud, eks ole. Aga ikka käivad nad ringi ja räägivad, kuidas nemad teevad riigirahandust korda. Eks ole, nad ei tee korda, see pole õnnestunud, ligilähedalegi ei jõua nad sellele. Teevad mingeid absurdseid asju

Sa küsisid mõni minut tagasi, mis siin keerulist on, rääkides oma eelnõust. Mina küsin vastu, mis on keerulist selles, mis takistab sul aru saamast sellest, mida maksuküüru kaotamine tegelikult tähendab. Maksuküüru kaotamine on ju maksude langetamine kõigil, kes teenivad vähem kui 8000 eurot kuus. Maksuküüru kaotamise puhul on üks oluline ja üks päris kallis osa ju maksuvaba miinimumi tõstmine 700 eurole kuus kõigil inimestel.

Kui jätaks selle klassivõitluse asja kõrvale? Ma tean, et sulle ka tegelikult ei meeldi see maksuküür. Äkki unustame teie praeguse eelnõu, sa hakkad toetama maksuküüru kaotamist ja olemegi leidnud ühise keele?

esiteks poliitiliselt keeruline, ka riigirahanduslikult keeruline ja nii edasi.Aga tõele ei vasta see, et see nagu tekitaks kõigile maksusoodustuse. See on ikkagi keskendunud sellele, et mida suurem su palk on, seda suuremat kasu sa sellest saad. Ma ei taha klassiviha õhutada, absoluutselt mitte. Mina söön kaaviari, joon šampanjat, olen rahul sellega, et mõlemad on head, ja ei nurise selle üle, et neil on see hind, mis neil on.

kaaviari ja šampanja osakaal on kaduvväike. Me räägime leivast, lihast, munast, piimast, vorstist, eks ju. See on see, mida ikkagi absoluutne enamus tarbib, et endal kõht täis saada ja lastel kõht täis saada. See on midagi hoopis muud, millest me räägime. Me räägime selle hinna langetamisest.

Minu meelest peaksid kõik inimesed vähemalt mingil määral mingit maksu maksma, et ühiskonnas osalised olla. Aga me räägime praegu tarbimismaksust toidu ja ravimite puhul. Selle [langetamine] aitaks neid inimesi, kellel on kõige raskem. Neid inimesi on teie valitsemisajal tulnud hirmus palju juurde. Ei Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Teatavasti on Euroopa kõige kallim toit Šveitsis, Islandil, Norras ja Taanis. Seal on teatavasti ka sissetulekud palju kõrgemad kui Eestis. Aga juba eelmise aasta lõpul paljud eksperdid prognoosisid, et sel aastal kasvab Eesti toiduainete hinnatase võrdseks Soome ja Rootsi

Minu küsimus on, mis võiks juhtuda meie piirikaubandusega, kui meie hinnatase saab juba kõrgemaks kui Soome ja Rootsi oma, kui suure turuosa võiksid kaotada Eesti tootjad ja kui palju kaotaks riigieelarve. Jaa.

saab. Need aruanded on näidanud juba enam-vähem aasta, vähemalt aasta seda, kuidas piirikaubandus üle Läti piiri on päris jõudsas kasvutrendis

käibemaksulaekumise prognoosist jäi puudu peaaegu 100 miljonit lihtsalt sellepärast, et valitsuse majandus‑ ja maksupoliitika on perversne ja tõukab tagant

2000 dollarit, pool kulub toidu ja kodu peale, ülejäänud poolega vaatab ise, mis teeb. Brežnev ütles, et meil saab inimene 200 rubla, 200 läheb toidu ja kodu peale ning teist 200 peab veel panema muude asjade peale – ise vaatab, kust saab. Me oleme jälle sinna jõudnud.

Siin on märgitud, et Riigikogu otsuse poolt peab olema Riigikogu koosseisu häälteenamus. Ma vaatasin huvi pärast ka põhiseaduse kommenteeritud väljaannet. Seal öeldakse väga selgelt, et aktid, seadused, otsused, avaldused võetakse vastu poolthäälte Poolthäälte enamus tähendab, et poolt hääletab rohkem Riigikogu liikmeid kui [vastu]. Siin on öeldud ära ka selle põhjus: poolthäälte enamuse nõude kehtestamise eesmärk on panna Riigikogu liikmed huvituma Riigikogu täiskogu istungitel osalemisest. See on see [põhjus], miks seda on tehtud. Üksnes poolthäälte enamuse nõudmine tagab Riigikogu töövõime olukorras, kus märgatav osa selle liikmetest ei viibi istungisaalis. Kuidas kommenteerite? Jaa! No see oli meil ju istungi alguses ka ütlesin samamoodi, et pannes selle nõudmise, et 51 häält peab olema, vabastatakse koalitsioonisaadikud vajadusest tulla saali, vajutada nuppu ja näidata, mis on nende poliitiline eelistus või poliitiline positsioon eelnõu või otsuse suhtes. See on niisugune

Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Hea ettekandja! Lähen tagasi lähiminevikku, kui valitsus kehtestas sundvaktsineerimise

Siis räägiti kõrvalnähtudest, terviseriskidest, terviseriketest, mis sellega [kaasnesid]. Nüüdseks on ka avalikult tunnistatud, et väga suur osa [nendest] inimestest on püsiva tervisekahjustusega

Muidugi oleks õigem. Tuletan muidugi meelde: selle jaoks et need nii-öelda vaktsiinid inimestele sisse saada, olid need ju nii-öelda tasuta. Ehk valitsus kulutas

statistiliselt vastuvaidlematud, liigsuremus Eestis on statistiliselt vastuvaidlematu, üks kõrgeimaid Euroopas, muide, on praegu liigsuremus ehk tavapärasest kõrgem suremus.

See kõik on reaalsus, see kõik ei ole mingi vandenõuteooria, mingisugune fooliummütsikestega jutuajamine. See, mille eest hoiatati, mida kardeti ja mille kohta öeldi, et ei tohi sundida inimesi sellega kaasa minema, kui neil on mingid kõhklused, kahtlused ja hirmud, see kõik on osutunud tõeks, lihtsalt kõik teesklevad, teevad

Head kolleegid, kaunist päeva jätku! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5-le eelnõu 272 esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjonis 20. novembril eelmisel aastal. Selle aasta 4. märtsil arutasime seda eelnõu uuesti.

teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. märtsil – otsus võeti vastu konsensuslikult, juhatus on eelnõu paigutanud tänasesse päevakorda ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Jah, ma arvan, et see võib-olla ongi kõik. Suur tänu! Teile on vähemalt üks küsimus. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas komisjonis oli jutuks –

kasumid kasvasid. Jaa. Seekord ei olnud juttu, aga toidu käibemaksust me oleme komisjonis rääkinud korduvalt, ka teised erakonnad on sarnaseid eelnõusid

Teisest küljest on ka näha, et hulgi‑ ja jaekaubanduses on kasumid kasvanud, mis ilmestab selgelt seda olukorda, kus sõltumata sellest, et eelmisel aastal oli toidu käibemaks 20%, hinnad tõusid, aga kasumid kasvasid.

Nagu ma juba eelküsijale vastasin, eelmine aasta oli ilmekas näide, kui käibemaks ei tõusnud, aga hinnad tõusid, sest hind on ostja ja müüja vaheline kokkulepe ja hinnatõus kasvatas müüjate kasumit.

vajavad needsamad inimesed ka teid, politseid, kohut, vaja on lapsi kooli saata, arsti juures käia. Kulude katteks kogutakse makse. Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel hea kolleeg Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid, rahva teenrid! Kui rääkida toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamisest, siis ei saa mitte kuidagi mööda kogu tänase valitsuse majandus‑ ja maksupoliitikast. Selge on see, et Reformierakonna valitsuse maksueksperiment Eesti rahva ja ettevõtete kallal ei saa hästi lõppeda. Erinevatest riikidest ja ajaloost võib tuua kümneid näiteid selle kohta, et majanduskriisist ei ole võimalik pehmelt läbi minna, korraldades samal ajal suurt maksutõusu. Eesti valitsus on praegu korraldamas riigi ajaloo suurimat maksurallit ja maksutõusu. Enamgi veel, valitsuse maksupoliitika soosib ebaõiglaselt elanikkonna

Suurperedelt võeti kohe raha vähemaks, ei olnud mingit küsimust. Lisaks said esmatarbekaubad, nagu toit ja ravimid, Eestis täie rauaga käibemaksutõusu ning rahvas ja ettevõtjad on aetud maksuralliga säästurežiimile. Suheldes ettevõtjatega, kes peavad kauplusi, või ka inimestega, kes töötavad näiteks suurtes kaubanduskeskustes, võib kuulda kirjeldusi, mis keskustes praegu tegelikult toimub. Toimub see, et kogu rahvas käib ja tungleb toidupoes. Samal ajal on spordi‑, elektroonika‑, kalastus‑ ja muud spetsiifilisemad kauplused sisuliselt inimtühjad. Mõni üksik klient käib riiulite vahel. Küsimus on, kui kaua ettevõtjad niimoodi vastu peavad. Probleemide juurpõhjus on valitsuse vale majanduspoliitika. Maksutõusudega ei lahendata majanduskriisi. Toiduained ja ravimid on maksutõusude ja manipuleeritava elektribörsi tagajärjel teinud Eestis läbi Euroopa suurima hinnatõusu. Nii et EKRE pakutud leevendusmeede, mis aitaks pehmendada valitsuse lühinägelike otsuste mõjusid, ehk toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamine, aitaks tuua nii toidu kui ka ravimite hinnad alla. Meie liberaalid ise ei mõtle, neil on selleks otstarbeks Euroopa Liit. Seetõttu ma korra meenutan valitsusele, et Eesti on jõudnud ühes edetabelis Euroopa Liidu arvestuses nüüd absoluutsesse tippu.

Aga toon Euroopast veel näiteid. Austrias on toiduainete käibemaks 10%, Belgias on see olenevalt kaubagrupist 6–12%, Küprosel 5%, Tšehhis 15%, Prantsusmaal 10%, Ungaris 5–15%, olenevalt tootegrupist, Saksamaal 7%. Kas Stenbocki majas usutaksegi, et meil on Euroopa kõige eksimatum valitsus? Igatahes on meil Euroopa kõige küünilisem valitsus, kui meie peaminister teatab nii automaksu kui ka magusamaksu kaitseks, et Reformierakond ei keela kellelgi millegi ostmist või tarbimist. Ei keela, aga külma kõhuga tehakse paljud asjad lihtsalt niivõrd kalliks, et inimesed ei saa neid asju endale enam lubada. Samal ajal teeb meie valitsus täiendava maksuvabastuse maksuastme kaotamise kujul, millest võidavad enim just keskmisest kõrgemat palka ehk 2000–8000 eurot kuus teenivad inimesed. See läheb riigile oluliselt rohkem maksma, kui läheks meie pakutud toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamine. Valitsuskoalitsioonisaadikud, keda on siin saalis täpselt kolm tükki! Mõelge palun laiemalt, tunnistage, et te olete kogu selle maksuralliga mööda pannud. Majanduskriisi ajal makse ei tõsteta. Praegu tuleb kahju sisse võtta ja aidata Eesti majandus tagasi jalgadele. Aitame ettevõtetel ja inimestel halvad ajad üle elada ja tegeleme samal ajal bürokraatia vähendamise ja ebavajalike kulutuste [tegemise] lõpetamisega! Riigieelarves lastakse praegu sadu miljoneid tuulde täiesti ebavajalike projektide Toiduainete ja ravimite käibemaksu langetusele oleks võimalik hea tahte korral nädalaga eelarvest kate leida ja seejärel asi ära teha. Täiesti arusaamatu, miks juhib meie tänane valitsus majandust kuristiku suunas. Üks minut palun veel. Üks minut lisaks, palun! Õigustused ja vabandused, mida tuuakse toidu ja ravimite käibemaksu langetuse ärajätmise põhjenduseks, on haledad. Ministrite mõtted sel teemal võib kokku võtta täpselt ühe lausega: halvad kaupmehed võtavad maksulangetusest võidetava raha ära ning tarbijate ja tootjateni ei jõua sellest midagi. No olete ikka viletsad küll, kui ei suuda isegi kaupmehi ühe laua taha kutsuda, asja arutada ja küsida, kas ikkagi on nii. Kaubanduses on karm konkurents ja ka meedias on kaupmehed väljendanud teistsuguseid seisukohti, mille põhjal on igati põhjendatud eeldada, et toiduainete ja ravimite käibemaksu langetus jõuab ka hindadesse.Kutsun Kutsun veel kord üles toetama EKRE eelnõu toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks. Teeme vahepeal ka midagi head Eesti inimeste heaks. Aitäh! Suur tänu teile! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Nüüd oleme jõudmas selle otsuse eelnõu hääletamise juurde, aga enne seda saalikutsung.Head

Panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu 272. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt on 20 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. See otsuse eelnõu ei leidnud vajalikku toetust. Eelnõu 272 on tagasi lükatud. Teine päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga" eelnõu 326 esimene lugemine. Enne kui

aga kellel on täiesti ükskõik Eesti rahvast ja sellest, et tuua toiduainete ja ravimite hinnad allapoole. Aga no kui hindadega ei taheta Eesti rahva jaoks midagi teha, siis on Eesti

selge suuna, milliste asjadega tegeleda. Sest praegu on kujunenud tagurpidi: valitsus annab Riigikogule suuna, millised seadused tuleb vastu võtta, seda eriti koalitsiooni poole pealt, ja nende esindatus siin saalis on selline, nagu ta

mitte nii, nagu oli, et pukki saades nad kõigepealt võtsid ära suurperedelt lastetoetused, siis vähendasid tulumaksusoodustust teise lapse pealt, nüüd minnakse pensionäride

Selle arutelu käigus, kus küll Kaja Kallas püüdis palli kogu aeg maha lüüa ja väita, et tegelikult on kõik need arupärimised rumalad ja mõttetud,

Aitäh, hea küsija, väga hea küsimuse eest! Eluase on tõepoolest üks peamisi probleeme noorte kindlustunde loomisel. Ma tuletan meelde, et kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond oli valitsuses, siis me Maaelu Edendamise Sihtasutuses alustasime kodulaenu võimaldamise projekti väljatöötamist. Kahjuks jäi selle valitsuse [aeg] üürikeseks, kuid eeldus sai loodud ja selle projektiga on praegu ka edasi mindud. Ka Maaelu Edendamise Sihtasutus tuleb laenuga appi, kui on vaja lisafinantseerimist just hajaasustuspiirkondades. See meie väljakäidud idee sai tookord väga õige lähenemisnurga, see töötab ja seal on võimalik raha juurde saada. Kui

Omavalitsus võiks välja töötada noorte perede piirkonda meelitamise meetmed. Väga paljud omavalitsused ongi seda teinud.

oleks täiesti mõeldav, et omavalitsus koostöös riigiga tuleks noortele peredele appi. Jaak Valge, palun!

me oleme viimase aasta jooksul, eriti viimase poole aasta jooksul teinud päris palju arupärimisi ja eelnõusid rahvastiku ja sündimuse teemadel.

Aitäh, hea küsija, küsimuse eest! Tõepoolest, valitsus on aru saanud – tegelikult ta vaatab ka numbreid –, et sündimus on vähenenud.

Sa oled siin juba ka ette lugenud, mis kõik on tehtud, kuidas peretoetused võeti kohe ära, nii kui võimule saadi, selle asemel lükati lauale abielu perverteerimise eelnõu ja suruti see ka läbi. Tõepoolest, me tegime praegu ettepaneku Vabariigi Valitsusele Eesti rahva sündimuse suurendamiseks, aga Vabariigi Valitsus ei taha sellest teatavasti midagi kuulda. Oskad sina kuidagi kommenteerida, miks Vabariigi Valitsus sellistele asjadele nii kangesti vastu seisab ja mis roll selles võib olla peaministril?

See on, tundub, kuidagi kindel lähenemine. Põhjendatakse seda sellega, et raha on riigieelarves puudu. Loomulikult on puudu, aga kas me peame võtma seda peredelt?

plaani, mida üks koalitsioonipartei on [väitnud]. Ma ei näe ka seda, et lahendus oleks leida lahendus. Siin on nagu muud nende tegevused. tegevused. Kahju on sellest, et minnakse Eesti perede kallale ja siis veel õigustatakse seda sellega, et raha on igale poole vaja, nii et kõiki makse tuleb tõsta. Varro Vooglaid, palun!

suudate siis nimetada üheainsagi sammu, mis on perekonnasõbralik ja mis on suunatud sellele, et perede kindlustunnet kasvatada ja luua paremaid eeldusi sündimuse kasvuks Eestis? Mina olen selle peale mõelnud ja pean ausalt ütlema, et ma ei suuda nimetada ühtainsatki sellist sammu, isegi mitte ainsat sellekohast artiklit meedias, mille mõni valitsuse liige või ka valitsuskoalitsiooni kuuluv parlamendi liige oleks kirjutanud. Kas teile on midagi sellist silma jäänud või see ongi nii,

palun! Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kui Mart Võrklaev tutvustas automaksu, siis ta tõi ühe põhjendusena välja, et automaksuga nügitakse inimesi kasutama keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Aga kas teile ei tundu, et valitsus käitub samamoodi peredega, et justkui nügitakse neid erinevate piirangute ja soodustuste ärakaotamisega vähem lapsi saama? Aitäh, Aitäh, hea küsija, küsimuse eest! See nügimine on nüüd mingi uus edasiviiv jõud. Automaksuga kindlasti ei nügita Eesti rahvast sündimuse suurendamise poole. Maksude suurendamisega

riigi õõnestamisega. Noored on väga mures selle pärast, mis Eesti riigis toimub, ja noored on valmis Eesti riiki panustama, aga kui nad näevad, et selle panustamise vastuseks ja hinnaks on see, et tõstame veel rohkem makse, tõstame veel rohkem neid

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Sotsiaalkomisjon arutas antud eelnõu kahel istungil. Esimene kord 14. novembril eelmisel aastal ja teine kord alles hiljuti, 4. märtsil käesoleval aastal. 14. novembril oli eelnõu esitajate ettekandja sotsiaalkomisjonis Anti Poolamets, lisaks olid kutsutud komisjoni Sotsiaalministeeriumi esindajad Kadri Raid ja Alis Tammur. eelnõu sisust juba pikemalt räägiti ja samasuguse ettekande tegi ka Anti Poolamets sotsiaalkomisjonis. Kuna aeg on meil ainuke piiratud ressurss, siis ma seda üle ei hakka kordama, pidades lugu teie ajast. Küll aga annan lühikese ülevaate komisjonis toimunud arutelust. Sotsiaalkomisjoni esindajad andsid pikema ülevaate toetusmeetmetest ja teenustest, millega lastega peresid Eestis nii riigi kui ka omavalitsuse poolt toetatakse, alustades siin juba kõlanud perehüvitistest kuni eluaseme renoveerimise toetuseni välja. kui suured need erinevad toetusmeetmed on, mida on viimastel aastatel perega seotud toetusmeetmetes muudetud ning kus me oma peredele antava toetuse poolest paikneme teiste Euroopa riikidega võrreldes. Lisaks toonitasid ministeeriumi esindajad, et madal sündimus on globaalne trend, mida ei saa muuta ainult

nendesamade meetmetega: millised need peaksid olema, kui palju neid peaks olema, mis nende maksumus on, kuidas kulud riigieelarvest kaetakse.

teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12. märtsil käesoleval aastal ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks mind, Õnne Pillakut. Mõlemad komisjoni otsused olid konsensuslikud.

Te olete kindlasti teadlik, kui palju lapsi viimastel aastatel on vähem sündinud. Andke andeks, kui mu küsimus on natuke isiklik. Aga kas teie, lugupeetud Õnne Pillak, tunnete muret selle pärast, et Eesti rahvas sureb välja? Aitäh, Aitäh! Muidugi, minule on oluline see, et eestlasi sünniks rohkem, et noored tunneksid ennast Eestis hästi ja nad tahaks siin rohkem lapsi sünnitada. Eelmine ettekandja ütles, et ei meenu

Jällegi, teie fraktsioon küll pisut selle vastuvõtmist, kuidas ma ütlen, pikendas, ütleme siis nii, aga me saime selle tehtud. Jälle väga oodatud muudatus. Alles eelmine nädal me rääkisime siin ravikindlustuse seaduse muudatusest, mille järgi hooldushüvitis kõigil vanematel, kelle laps on haige,

Ja nii edasi. Ma võiksin seda loetelu jätkata. Ma saan aru, et hästi lihtne on öelda, et tõstame ühte toetust ja siis kõik mured lahenevad. Aga tegelikult on elu palju kirjum ja perede vajadused on hoopis mitmetahulisemad. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Mul on hea meel, et ka teie tahaksite, et eestlasi sünniks rohkem. Kaja Kallas on siin nõudnud eestlase definitsiooni. Ma loodan, et teil on selle defineerimisega kõik korras.

ja teie ei toeta mitte kunagi mitte ühtegi meie eelnõu, millest on üliväga kahju, sest ka meie teeme väga häid eelnõusid.Aga nüüd teenustest, mida pered vajavad. Siin kogu aeg räägitakse, et pered ei vaja seda, teist või kolmandat, nad ei vaja raha, nad vajavad teenuseid.

See on kohaliku omavalitsuse otsus ja neid otsuseid on kohalikud omavalitsused vastavalt oma võimalustele ka teinud. Aitäh

Ma küsin teie käest: kas te teate, mis oli Eesti summaarne sündimuskordaja 2022. aastal ja missuguseks te prognoosite seda 2023. aastal? See peaks varsti välja tulema.

eelmine aasta langes sündide arv 100 aasta madalaimale tasemele, Itaalias ja Soomes on täpselt samasugused probleemid. Kui me räägime maailmast … No on, no on! Te võite pead raputada, aga ma ei mõtle seda välja. Vaatame kaugemale: Jaapan just hiljuti, mõni päev tagasi andis

Hea Jaak, ma ütlen sulle viie minuti pärast seda täiesti vabalt. Aitäh! Mait Klaassen, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Täna on olnud päris pikalt juttu erinevatest toetusmeetmetest ja hüvitistest. Aga minu küsimus on see. Kui me midagi menetleme, mingit uut toetusmeedet või hüvitist, kas meil on olemas selleks piisavad sotsiaaluuringud, et

aga on tehtud ka otsuseid, mille puhul neid analüüse ei ole olnud. Seda ei ole mõtet eitada, nii lihtsalt on olnud. Seetõttu koostab Sotsiaalministeerium praegu suuremat analüüsi, mille kohta komisjonis on öeldud, et see valmib loodetavasti augustiks.

Aitäh! No muidugi, neid Sotsiaalministeeriumi analüüse me oleme oodanud siin nagu issanda õnnistust. Neid tehakse ja tehakse ja tehakse ja senikaua kuni tehakse, ei pea midagi tegema, sest me ootame analüüsi. Ja noh, kas üldse saab midagi muuta nendes erinevates toetustes? No ikka saab. Reformierakond pressis läbi, et saab vähendada. Kõike saab vähendada. Perede kindlustunnet saab vähendada ja raha saab vähendada ja automaksu saab veel kirvena selga virutada ja kõike saab teha. Ikka saab.Aga mul on nihuke laiem küsimus. Mitte ainult komisjonis, aga ma saan aru, et ka komisjonis on see õhkkond ikkagi selline, et teeskleme, nagu me oleksime mures, aga mitte midagi ette ei pea võtma, piisab sellest, kui me teeskleme, et on mure. Ise oled sa ka mitme lapse ema.

olemegi maailmas ula peal. Mina küll muretsen selle pärast. Midagi tuleb ju ette võtta, mitte lihtsalt leelotada! Aitäh selle küsimuse eest! Kõigepealt, sotsiaalkomisjonis on väga hea tööõhkkond, siiras õhkkond on seal. Teie ei ole sotsiaalkomisjoni liige, aga ma usun, et teised komisjoni liikmed võivad seda kinnitada. Meil on erimeelsusi ja see käib töö juurde. Mis puudutab seda, kas mina ja mu kolleegid muretseme selle pärast, et eestlasi sünniks rohkem, siis jah, muretseme küll. Aitäh! Signe Kivi, palun! Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kuna siin saalis kõlas, nagu Reformierakonna fraktsiooni liikmed ei muretseks sündimuse kahanemise pärast, siis kõigepealt

naised, käärime käised üles, teeme Eestimaa korda, armastame oma mehi ja sünnitame lapsi.Aga nüüd võib-olla ka küsimus. Kuivõrd see ei ole ainult Eesti probleem, see on väga kompleksne probleem, siis mis oleks see meie, Eesti võimalus võimalus luua sellist lapsesõbralikku keskkonda, et me tõesti võib-olla selle poolest erineksime teistest riikidest ja nende probleemidest?

Ma tahaksin teada, selleks et sõnad ja teod [oleksid] tasakaalus ja käiksid käsikäes: millistes valitsuse otsustes see mure nüüd siis väljendub? Mis need konkreetsed otsused on olnud, mille põhjal me saame aru, et valitsus on tõesti midagi konkreetselt ette võtnud, et seda sündimuse probleemi lahendada? Ma

Meie sotsiaalkomisjonis tegime selle ettepaneku. Ma ei tea, mille taha see jäi. Ma ei usu, et see oli pahatahtlikkus, aga ma ei saa kellegi eest rääkida. Sotsiaalkomisjonis me tegime selle ettepaneku, et kaasata

aga peaasi, et sõda siia ei tule. (Hääl saalist.) Selle nimel ollakse nõus pingutama. Ma saan aru, et see on emotsionaalne, aga see on üks põhjus. Ma arvan, et seda me tegelikult soovime kõik. Aitäh! Head kolleegid, ma vabandan praegu Mart Maastiku ja Õnne Pillaku ees. Hetkeks, Õnne, saad minna koha peale. Nimelt, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku lühendada tänast täiskogu istungit ja lõpetada see kell 16. Peame seda ettepanekut hääletama. Sellepärast väike paus siin selle koha peal. Nii et palun, saalikutsung!Head

kolleegid, kuna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku tänase istungi tööaega lühendada, siis panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku lühendada tänast täiskogu istungit ja lõpetada see kell 16. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 20 Riigikogu liiget, vastu 38, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust.Saame jätkata juhtivkomisjoni ettekandja ja Riigikogu liikmete debatti. Järgnevalt palun, Mart Maastik! Üks moment. Ma ei saa rääkida, kui siin lärm on. Lugupeetud

Aitäh selle küsimuse eest! Ma arvan, et ei ole. Sõda on ikkagi sõjaline agressioon ja seal on kaotused palju hullemad. Ma kasutan siin ka võimalust Jaak Valgele öelda, et aastal 2022 oli sündimuskordaja 1,4. Mind on õpetatud selliselt, et alati ei ole oluline, et kõik asjad on peas, sa pead teadma, kust sa need asjad [teada] Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel hea kolleeg Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid!

See asjaolu seab ikkagi väga suure kahtluse alla ka selle väite, nagu te hooliksite sellest, et meie sündimus paraneks. Mul on seda nii raske uskuda. Kui te ikkagi põhinäitajat ei tea, millest me siis räägime? See on sel juhul tühi jutt, silmakirjalikkus.

olgu. Edasi ma toonitan seda, et vaadake, selle globaalse trendi taha me ka kuidagimoodi peituda ei saa, sest teiste riikide, eriti naaberriikidega võrreldes, kellega meil on sarnased tingimused, on meie sündimus kiiremini langenud. Võtke see OECD tabeli lahti ja vaadake Eesti, Läti, Leedu ja Soome [andmeid]. Palun tehke seda, ärge rääkige niisama!

kõrvu jõuab. Aga kuidas öelda, natukene akadeemilise taustaga inimesena on mul piinlik kogu aeg ühte ja sama juttu rääkida, ehkki see ei ole õigetesse kõrvadesse veel pärale jõudnud, kaugeltki mitte. Rahvastikuteadlaste Mark Gortfelderi ja Allan Puuri uurimuste järgi – võite vaadata seda Eesti demograafia blogist – on sündimuse vähenemise põhjuseks rida tegureid. Aga kõige suurem osa sünnitusealistest naistest, nimelt kolmandik, on hinnanud, et nende lapsesaamise soovi on vähendanud elukalliduse tõus.

võivad veel lapsesaamist ajastada ja kelle palk on elukalliduse tõusuga kaasas käinud. Nagu te teate, tarbijahinnaindeks 2021. aasta neljandast kvartalist kuni 2023. aasta neljanda kvartalini üle veerandi, 25,6%, võite järele vaadata. Ärge minge välja, ma räägin veel teist! Aga üldiselt kinnitab see ikkagi sedasama tulemust, mis meil ka varem teada oli. Nimelt vajavad pered majanduslikku stabiilsust. Edasi, rahvastikuteadlase Mark Gortfelderi värske postituse järgi sellessamas demograafia blogis oleksid ühelapselistest naistest 70% ja meestest 72% soovinud saada enam lapsi

Lastetuks jääda soovijaid on mõlema soo puhul olnud tühine hulk: 1%. Palun kolm minutit juurde. Palun! Palun! Kahelapseliste puhul on jaotus natukene teistmoodi: 62% naistest ja 52% meestest on oma tegeliku laste arvuga rahul. Aga kolmandik nii meestest kui ka naistest oleks tagasivaatavalt soovinud saada veel rohkem lapsi ja vähem oleks soovinud ka jälle ainult 1%. Need olid Puuri ja Gortfelderi [andmed].Niisiis ei saa teha mitte mingit muud järeldust kui see, et meie pered soovivad rohkem lapsi, kui neil tegelikult on. on. Madal sündimus ei ole mitte mingi kõrgema jõu poolt ettemääratult igal pool maailmas toimunud, nagu peaminister ja teie siin väitsite. Pered soovivad rohkem lapsi ja küsimus on selles, kas riigi poliitika toetab seda või ei toeta.

perede ja laste toetamisest. Tegelikult on see meie riigi tuleviku toetamine, see on meie riigi tulevikku investeerimine. Teave selle kohta, kuidas toetada, on täiesti olemas. Pole ka mõtet rääkida sellest, et me saavutaksime selle mingisuguse ühe meetmega või

Ma ütlen seda, et palun toetage seda eelnõu. See on meie kohus, see on meie tuleviku küsimus. Aitäh! Suur tänu!

Aitäh teile, austatud Riigikogu aseesimees! Austatud Õnne, sotsiaalkomisjoni esimees! Austatud saadikud, kes siin saalis viibivad, suur tänu, et kuulate sellise olulise küsimuse Inimesed, kes meid vaatavad sidevahendite abil!Jaak Valgele on muidugi keeruline midagi juurde lisada. Ta on teadlane, ta on demograaf. Isamaa toetab tema eelnõu,

alates kolmandast lapsest oli makstud inimestele lisa, kui nad soovisid rohkem lapsi kasvatada. Kaks aastat järjest näitasid numbrid tõusu ehk kolmandaid-neljandaid lapsi sündis 25% rohkem, kuna siin parlamendisaalis kõik erakonnad peale Reformierakonna olid toetanud suurperedele sellise toetuse maksmist. Rahvastik uueneb sündidega, sellepärast me peame sündidest rääkima. Sündimus on ühiskondlikult väga tähtis küsimus, kuigi see taandub alati igaühe isiklikule otsusele, mida tuleb ka austada. Eestis on sündimus kogu taasiseseisvusaja olnud taastetasemest tunduvalt väiksem. Rahvastiku loomulikuks taastumiseks on tähtis, et peres oleks üle kahe lapse. Meie sündimuskordaja on 1,4. Alates kolmandast lapsest on peredel majanduslikult keerulisem toime tulla kui esimese kahe lapsega, mistõttu võivadki mõned lapsed jääda sündimata. Eestis on rakendatud olulisi meetmeid sündimuse toetamiseks ja varasemalt suurendati ka toetusi vähemalt kolme lapsega peredele. Sündide arvust oleneb lasteaia‑ ja koolikohtade vajadus lähitulevikus ning uute lapsevanemate ja tööjõu hulk kaugemas tulevikus. See, mis ma nüüd teile ette lugesin, ei olnud minu kui poliitiku väljamõeldis. Ma lugesin seda Statistikaameti koduleheküljelt. Sellest tulenevalt küsisin ma esmaspäeva õhtul peaministrilt, kes siin küsimustele vastas,

mitte oma laste ja perede toetamine. Nagu me teame, kevadel võetigi Reformierakonna juhtimisel 200 eurot lastetoetust suurperedelt ära. See põhjustas väga palju pahameelt. Mina kohtusin lasterikaste perede liidu inimestega, liidu erinevate osakondadega. Neil on üle Eesti väga suur esindatus. Kõik palusid,

huviringitoetust, mis oli peamiselt suunatud maapiirkondadesse, kus huviringid on üldse raskemini kättesaadavad, nad ei ole kodu lähedal. Ja nüüd siis automaks. Küsisingi sellega seonduvalt peaministrilt esmaspäeva õhtul, kuidas ta kavatseb üleüldse tööjõu hulka kaugemas tulevikus tagada, kui ta praegu läheb maapiirkondade lapsi veel eraldi automaksuga lööma. Me kuulsime tema vastusest, kui palju tegelikult ära tehakse lastega perede jaoks ja et jätkuvalt on ju toetused olemas ja jätkuvalt saab nende abil ju maksta ka automaksu.

Põhiseaduse § 28 ütleb, et riik peab eriliselt hoolt kandma puuetega inimeste ja lasterikaste perede eest. Põhiseaduse koostajad omal ajal olid väga targad inimesed. Nad nägid ette

pere eest hoolitsemine on oluline ja tähtis töö Eesti riigi mõistes. Suurpered kasvatavad oma elukaare jooksul üles peaaegu pooled lapsed Eesti järelkasvust. Eesti järelkasvust. Kui te loete kommenteeritud väljaannet, siis teate väga täpselt, et lasterikaste perede vaesusrisk on kõrge, nad on õigustatud saama suuremaid lapsetoetusi ning neil on suuremad takistused sissetulekuid teenida, sest lasterikkuse tõttu tuleb vanemal olla tööelust eemal. Ent poliitikas peame meie siin ikka ja jälle õigustama, eraldi eriti Reformierakonnale, et see ei ole Isamaa väljamõeldud probleem, seda ütlevad rahvastikuteadlased, nagu on

Nüüd veel. Eile andsin ma Õnne Pillakule teada, et ma ei saa sotsiaalkomisjoni tulla, kuna rahanduskomisjonis on automaksu teemal huvigruppide ärakuulamine. Jumal tänatud, et ma sinna sattusin.

lasterikaste perede hulgas. Me oleme pärast seda saanud väga palju murekirju pereemadelt, kellel on rohkem lapsi kui kolm-neli, aga ka sellistelt peredelt.

Sõnavõtja Archibald Kald, Riigikogu [Kantselei] töötaja, istub seal kohal oma tööajast, annab saalis tagasisidet, et tema ettepanekud on kõik arvesse võetud, aga samal ajal lasterikaste perede liitu, kelle esinaine on Viljandis, kohale ei kutsuta ja ta ei jõuagi selle ajaga kohale tulla, et enda eest seista. Kuidas nii üldse saab suhtuda? Minul on väga palju küsimusi. Antud juhul palun ma toetada seda eelnõu ja lasterikkust, sest ilma lasteta me ei saa ja kontrollitud migratsioon ei ole aktsepteeritav lahendus, kui meil oma lapsi sünnib vähe. Me saame ise hakkama.

istungi juhataja! Head kolleegid! Käesoleva eelnõu eesmärk ja mõte on teha Vabariigi Valitsusele ettepanek koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ehk umbes 20 aasta pikkune visioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034 ehk siis uus kümneaastane arengukava. Senistel kümneaastastel või kümneaastast tsüklit hõlmavatel riigikaitse arengukavadel on olnud kaks põhimõttelist ja väga suurt probleemi. Esimene probleem on olnud selles, et need on põhiliselt käsitlenud sõjalist riigikaitset

laiapindsel riigikaitsel on viis omavahel seotud ja üksteist toetavat tegevusvaldkonda: ühiskonna sidusus ja riigi kerksus, majandusjulgeolek ja elutähtsad teenused, sisejulgeolek ja avalik kord, sõjaline kaitse ning rahvusvaheline tegevus. viis valdkonda. Tegelikult ei ole meil hetkel nendes viies valdkonnas isegi katvaid valdkondlikke strateegiaid. Me peaksime need strateegiad looma. Need peaksid vastama väga lihtsatele ja selgetele küsimustele. Kui me räägime elanikkonnakaitsest, mis on osa sisejulgeolekust,

olemas olema varjendid või varjekohad, või tahame me leida mingeid muid lahendusi, näiteks inimesi suurtest linnadest evakueerida? Neid küsimusi võib esitada kümneid ja kümneid. Needsamad strateegiad peaksid andma nendele küsimustele vastused. Me oleme siin jõudnud kokkuleppele selles, juba eelmise koosseisu jooksul, et sõjaline riigikaitse saab vähemalt 3% sisemajanduse koguproduktist, aga meil ei ole analoogset kokkulepet laiapõhjalise riigikaitse muude valdkondade kohta, mille me peaksime ka saavutama. Kui me oleme määratlenud need valdkondlikud strateegiad, siis me saame ka rahastusest tulenevalt määratleda ära selle tempo, kuidas me nende eesmärkide saavutamise poole liigume. Kuigi sõjalise riigikaitse osa iseenesest on selles kavas olnud kõige põhjalikum, on ikkagi ka senistel arengukavadel olnud üks

visioon, juhtimine; teiseks, moraalne komponent, millest kõige tähtsam on personal, selle värbamine, õiglane kohtlemine ja teenistuses hoidmine; füüsiline komponent ehk sõjaaja kaitseväe üksuste loomine, võimete loomine –, siis näeme, et meil on kaetud olnud ainult põhiliselt seesama kolmas komponent. Esimesest kahest komponendist on olnud väga vähe juttu. Tegelikult meil ei ole olemas isegi katvat sõjalise kaitse strateegiat. Ma püüan nüüd natuke selgitada, millest ma räägin. Ma toon lihtsalt ühe näite, milline see sõjalise riigikaitse strateegia võiks välja näha. Ma toon vabadussõja analoogi. Milline oli meie strateegia vabadussõjas? Vabadussõja käigus kujunes järk-järgult välja kaitseväe põhistruktuur, mis koosnes kolmest jalaväediviisist, soomusrongide diviisist ning mere‑ ja õhuväest. Jalaväediviiside koosseisu kuulunud jalaväepolgud hoidsid rinnet, soomusrongid koos jalaväelastest dessantosadega teostasid otsustavaid manöövreid ning merevägi ja õhuvägi olid toetavas rollis.

Te näete, et see on üsna sarnane selle olukorraga, kus me oleme praegu, ehk meil on iseseisev riigikaitse osana kollektiivkaitsest. Toonast sõjalise kaitse strateegiat, kui ma hästi lihtsalt määratlen, võiks nimetada kilbi ja mõõga strateegiaks. Jalaväediviisid tõrjusid ja soomusrongide diviisi osad tegid vasturünnakuid,

Mis edasi toimus? Teise maailmasõja alguses me ei suutnud seda strateegiat enam rakendada, sest soomusrongid vananesid ja me ei suutnud seda manööverosa millegi vastu välja vahetada. Ehk meil ei olnud tolle aja mõistes mehhaniseeritud diviise,

Selles kontekstis oli 2014. aastal aset leidnud kaitseringkondade kaotamine suur viga. See näitas lihtsalt, et meie toonase Kaitseväe juhtkonna, Kaitseministeeriumi tippametnike ja poliitikute strateegiline mõtlemine ei olnud piisavalt küps.

Kaitseväe juhtkonna visale tahtele tuginedes. Me kaotasime väärtuslikke kogemusi ja väärtuslikku aega ja nüüd me püüame kiirkorras neid vajakajäämisi tasa teha. Aga me peame tunnistama, et meie kilp ei ole veel see, mis ta peaks olema, me peame selle kilbi alles looma. Kui me räägime mõõgakomponendist, siis selle moodustaksid meie kaks mehhaniseeritud jalaväebrigaadi. Praegu on meil moodustatud Eesti rahvuslik diviis. Tegu peaks olema mehhaniseeritud jalaväediviisiga, mis kuulub NATO väestruktuuri. Sellel diviisil ongi mõtet siis, kui ta kuuluba priorisinnasamasse NATO väestruktuuri, vastab selle väestruktuuricapabilities catalogue'ile ehk nendele nõuetele, mis NATO esitab mingi diviisi diviisi ülesehituse ja struktuuri kohta, ja ta on ka täielikult akrediteeritud. Sel juhul on tal mõtet ja niiviisi on meil vaja ka toimida. See on mõistlik meil oma strateegiasse kirja panna. Aga oluline on ka see, et meil on vaja diviisi koosseisu liitlasüksusi juurde leida, sest on ju selge, et kui brittidel on sõjaaja kaitsevägi 72 000 inimest, siis neil ei ole võimalik Eesti territooriumil hoida näiteks brigaadisuurust

On selge, et siis on meil vaja juhtimine korda saada. Me ei saa maakaitset tervikuna või maakaitseringkondi eraldi diviisile allutada.

Näiteks vabadussõja lõpus, kuigi merevägi ja õhuvägi olid täitnud toetavat rolli, nad mõlemad arenesid siiski välja lahinguvõimelisteks väeliikideks. Nüüdisaegse mereväe lahinguvõime tagavad meremiinid ja miinisõjavõime tervikuna, samuti rannakaitse kaldal paiknevate laevatõrje raketikompleksidega.

Soome õhuvägi saab meid toetada sõja esimestest minutitest peale. Soome, Rootsi, Poola ja kaugemate liitlasriikide merejõud võivad blokeerida Kaliningradi enklaavi, hoides lahti mereteed Rootsi ja Soome.Me Soome.Me peame lihtsate sõnadega ja selgelt kõik selle, kuidas me kavatseme strateegilises plaanis võidelda ja millist juhtimissüsteemi on vaja, kirja panema. Siis me saame ka

Iga sõda, mis meie territooriumil on peetud, on sisuliselt nõudnud umbes 100 000 või rohkema inimese osalust. Esimene maailmasõda: 100 000. Vabadussõda: 86 000 kaitseväes ja 15 000 punaste poolel. Teine maailmasõda: tegelikult 130 000, mis sest, et punaste poolel 17 000 kunagi rindele ei jõudnudki, sest nad tapeti enne tööpataljonis, lasti nälga surra, NKVD nad arreteeris või nad uppusid laevadel, kui nad

Me räägime 50 000 – 55 000 inimesest, keda me vajame puhtalt sõjaaja struktuuris. Pluss me tegelikult vajame selle arvestusega, et Ukraina sõja üks olulisemaid õppetunde on olnud see, et sõda võib

Arengukavaga aastateks 2013–2022 kuulutati see õõnesarmeeks ning seda kärbiti poole võrra, 21 000 inimeseni. Aastateks 2017–2026 suurendati seda uuesti 26 000 inimeseni ning pärast Venemaa laiaulatuslikku agressiooni Ukraina vastu 43 700 inimeseni. Me ju näeme, et me oleme teinud ringi kohapeal ja kaotanud lihtsalt kümme aastat, selle asemel et süstemaatiliselt ja järk-järgult edasi Võimearendustel ma ei hakkagi pikalt peatuma, siin on erinevaid kontseptuaalseid seisukohti, mida me kõige rohkem vajaks. Aga on selge, et me vajame pioneeriteenistuse tugevdamist, me vajame kaudtulevõimekuse tugevdamist, me vajame

puudulikud? Olukord on jõudnud niikaugele, et Kaitsevägi ise tegelikult omaenda personalivaldkonda enam ei kontrolli. See on konsolideeritud või üle antud Kaitseressursside Ametile.

lahkus teenistusest 459 kaadrikaitseväelast, siis me peame küsima, mis on need põhjused, et nii palju inimesi lahkus. Kas arengukavades oli kirjas, et kaotame ära kaitseväelaste pensionisüsteemi? Midagi sellist ei olnud seal ju kirjas, aga seda tehti ikkagi. Kas seal oli kirjas, et kaotame ära valdava osa soodustusi, mis kaadrikaitseväelastel olid näiteks elamispinna Ei olnud kirjas, aga seda tehti ikkagi. Me peame küsima, kuidas me personalivaldkonnas siia olukorda oleme välja jõudnud ja mida me peaksime selle parandamiseks ette võtma. võtma. Kõike seda ja veel palju muudki. See on väga keeruline kompleks, kus on palju tegureid, millest ükski ei tohi olla null. Need [tuleb] formuleerida strateegilistes alusdokumentides ja pärast selles pikaajalises visioonis.

Palun teil seda eelnõu toetada. Ma mõistan ka seda, et sellega võib minna nagu eelmises koosseisus mitme eelnõuga, näiteks strateegia

eest! Te viitasite eelnevatele arengukavadele ja sealt ka küsimus. Kui palju

ajateenistuse ja üle minna kutselisele kaitseväele? Kui palju mõjutab tänaseid otsuseid ja arengukava Jürgen Ligi poolt tehtu? Hea

Aga tähtis on see, et me mõistaks, mis on see mehhanism, mis neid vigu esile kutsub. Selleks ongi vaja seda pikemat visiooni ja strateegiat või õigemini mitmeid valdkondlikke strateegiaid, millele see pikk visioon toetuks. See võimaldaks meil neid vigu rohkem vältida.

sisekaitse. Kas me ei peaks mitte võtma ja tegema oma tähelepanekuid ja kontsentreerima oma jõud selleks, et koostada pigem julgeolekustrateegia ehk riigi suur strateegia,

siis ei jääks midagi kõrvale või välja või teisejärguliseks. Muidu tekib see oht alati, sul on täiesti õigus selle koha pealt. Rene Kokk, palun! Aitäh, hea aseesimees! Aitäh, Leo, hea ettekande eest! Me teame, et igasuguses juhtimises on printsiip, et ka halb otsus on parem kui otsustamatus. Ma küsin su käest, millise hinnangu sa annad viimase 30 aasta riigikaitse arengukavadele ja nende täitmise järjepidevusele. Teinekord jääb selline mulje, et iga uus juht tahab

hea. Seal oli formuleeritud palju õigeid eesmärke, seal oli juhtimine paigas. Eesmärk oli luua 42 000 inimesest koosnev sõjaaja kaitsevägi, seal oli määratletud palju vajalikke ja õigeid võimearendusi.

mida kindlasti ühessegi arengukavasse ei ole kirjutatud. Asi on läinud nii, et tegelik juhtimine on koondunud Kaitseministeeriumi kantsleri kätte, kuna Kaitseväel endal ei ole lihtsalt enam osa osa valdkondade üle kontrolli. Ma pean silmas just personali, samas ka hankeid ja suurt osa logistikast. Niiviisi võivad meil tekkida

Hea Leo! Sa [kirjeldasid] oma ettekandes seda olukorda, mis meil on olnud mitmekümne aasta jooksul, et kaks sammu edasi, üks samm tagasi. Niimoodi ta tundub meil edasi ka minevat, et ikka kaks sammu edasi ja vähemalt Minu küsimus on väga lihtne. Ukraina sõda näitab meile, missugused tohutud väljakutsed on praegu meie ees moodsa sõja pidamisel. Õhutõrjet on vaja kordades rohkem, kui me oleme sellega siiani arvestanud. Me oleme arvestanud, et tuleb alla lasta mingisugused

Selge on see, et konfrontatsioon Venemaaga on pikaajaline ja Venemaa ei loobu impeeriumi ülesehitamisest ja katsetest [senist] maailmakorda purustada.Mis Ukraina sõjasse puutub, siis Ukraina sõja

aastat, kus me praegu oleme –, põhilised järeldused on ikkagi pioneeriteenistus, pioneerivahendid ja ‑materjal. See on number üks. Kui seda on, siis saab ka vastase pidama. Meil on vaja endal toota lõhkeainet, sõjalise otstarbega lõhkeainet, siis me saame toota mitut liiki miine. Meil on vaja asendada kõik need miinid ja lõhkeaine, mis me andsime oma varudest ära, mis oli väga suures osas nagu Rootsi kaitseväe kaitseväe vähendamise pärand, mille me saime kunagi 2000. aastate esimesel poolel. Me peame need varud kiiresti Järgmine ongi kaudtulevõimekus ehk meil on vaja rohkem ja tugevamat suurtükiväge, me peame asendama need relvasüsteemid, mille me oleme Ukrainale andnud, ja loomulikult peame hankima ka moona

kaasatud. See raha tuleb leida. Selge, et majandus on halvas seisus. Tuleb rohkem laenata. Eelarve tasakaalu poole liikumine, ma kardan, praegustes tingimustes ei ole võimalik, see oleks lihtsalt ohtlik.

Üldine juhtimisloogika on see, et need, kes on asja tuksi keeranud, ei suuda asja korda teha, vaid tuleb uued inimesed leida. Ma vaatan praegust seisu ja ma ei näe, et tänased valitsuserakonnad oleksid võimelised oma kurssi muutma. Kuidas sina seda näed? Praegu me viime ellu kolme eelmise valitsuse algatatud võimearendusi. Ajalisest raamistikust annab hea pildi näiteks see, et me suutsime meremiinide ja

seda enam, et kui meil on diviis, siis diviis vajab oma suurtükiväge, brigaadides peab ka olema oma suurtükivägi. See palju ei aita, kui me tõstame selle brigaadist diviisi, see oleks lihtsalt silmamoondus. Nii et ongi vaja neid asju teha.Meil ei ole õnnestunud praegu nügida valitsust niikaugele, et tuleks uus tugevduspakett, aga ma loodan, et see tugevduspakett siiski nüüd tuleb,

kogu Euroopa tasandil. Need kajastuvad osalt ka siin. Selles mõttes on endisel presidendil ja nüüdsel kandidaadil Donald Trumpil nagu õigus, kui ta püüab iga hinna eest Euroopa-liitlasi motiveerida, et kulutagem rohkem, tehkem asjad korda, siis meil on alliansina ja ka alliansi Euroopa riikide nii-öelda perena või kogumina maailmas rohkem kaalu. Kui me seda ei suuda teha, siis need

ajatsüklit või välpa: me näeme, et midagi on vaja, hakkame töötama, hakkame nügima, tegema, saame seejuures maakeeles öeldes kolakaid, natukese kannatada, aga see kuulub võib-olla meie palga juurde, ja siis mingi paari või kolme aasta pärast jõutakse nende otsusteni. Nii see tavaliselt läheb.Väga hea, kui koalitsioon on mitmeid seniseid algatusi ja häid ideid üles võtnud ja neid ka ellu viinud, näiteks keskmaa õhutõrje puhul, aga loodame, et me seda veel [kiiremas] tempos meie kõigi julgeoleku hüvanguks jätkame ka sellel aastal. Ma püüan ise ka kuidagimoodi proua peaministrile selgeks teha, et meil on vaja uut tugevduspaketti. Me ei saa jääda siia pidama, seda enam, et me oleme ju võtnud kaitsekulude

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Lugesin 26. veebruaril Postimehes avaldatud artiklit, mille pealkirjaski oli toodud esile Kaitseväe juhataja Martin Heremi seisukoht, et Eesti võidaks oma järgmise sõja niikuinii. Mina pean ütlema, et mulle on sellised seisukohad täiesti arusaamatud. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas üldse sellist juttu saab rääkida, pidades silmas, et Venemaa näol on tegemist maailma suurima tuumariigiga, mille militaarne võimekus on Eesti omast mõõtmatult suurem, ja pidades silmas seda, mida ma loen näiteks samuti Postimehest, et meil ei ole mitte kuidagi võimalik leida 1,6 miljardit, et saada laskemoona isegi kahenädalase sõjapidamise

Mida see annab praktikas? Kas see innustab kedagi, kas see loob selles mõttes mingit heidutust? Pigem võib-olla mitte. Ma ütleksin, et ma ise [selliseid

ajateenistuse kaotamise pingutused kestsid terve kümnendi. Selle tulemusel, et aastakäigud suruti nii väikeseks kui võimalik, oleme kaotanud terve diviisi jagu mehi, keda oleks võinud välja koolitada. See on päris kole, mis sealt vastu vaatab. Aga nüüd taheti jah ehitada jõukohast riigikaitset ehk jõuetut riigikaitset.Nüüd plaanide ehk soomusväe temaatika juurde. Kui me kirjutaksime kavasse sisse, et me teeme üksinda või näiteks kas või Läti riigiga koos ühise tankipataljoni kusagile Valka,

Meie probleem oligi selles, et kuna meil ei olnud seda tervikvisiooni, siis me ei suutnud ka paindlikult reageerida nendele võimalustele, mis maailmas olid. Soomlased on harvadel aastatel kulutanud üle 2%, nende kulutused on olnud ka 1,3–1,4%. Aga neil on alati olnud see tervikpilt ja seetõttu on nad olnud võimelised paindlikult reageerima ja kasutama neid võimalusi, mis maailmas on olnud.Tankide näide on hea. Soomlased ostsid Hollandist

droonitõrjes nii akuutsed vajadused, et uute tankide hankimist pataljonisuuruse üksuse jaoks me selle valitsuse tegevuskavva ei suudaks panna.

kallimaks.

Milline on meie droonitootmise võimekus? Ilmselgelt on see tegur praeguses lahinguolukorras ülioluline.

praegu kasutuses olevad tulirelvad asenduvad millegi põhimõtteliselt uuega, põhimõttelisi muutusi ei tule. Aga uusi dimensioone loomulikult lisandub, uusi ulatuvusi lisandub kogu aeg. Eestis on täiesti arvestatav militaardroonide tootmise võimekus. Meil on mitu ettevõtet, kes neid toodavad, ma ei saa küll öelda, et väga suurtes kogustes, aga arvestatavates kogustes, ja nad müüvad neid ka Ukrainasse. Meie droonid on Ukrainas sõjas kogu aeg, ma pean silmas Eestis toodetud droone. Need on sellised korralikud luurevõimekusega droonid, mida ka kõige lihtsamate segamis‑ ja mahasurumisvahendite eest saab kaitsta. Tsiviildroone kasutavad

Aga tempo, just eriti luuredroonide ja tsiviildroonide massilise kasutamise puhul, võiks olla palju tugevam, ütleksin, intensiivsem. Võiks rohkem teha.

Austatud istungi juhataja! Head ametikaaslased! Riigikaitsekomisjon arutas seda eelnõu esimest korda läinud aasta 4. detsembri istungil. Aga eelnõu menetlust ei olnud võimalik täiskogul mitte kuidagi jätkata, sest täiskogu istungite päevakorrad olid üle koormatud nii eelnõude kui ka nende kohta esitatud obstruktsiooniliste massmuudatusettepanekutega ja samuti arupärimistega.

esitatud 50 obstruktsioonilist muudatusettepanekut tagasi. Teist korda arutas Riigikogu riigikaitsekomisjon eelnõu selle aasta 5. veebruari istungil,

teekaart võimaliku tegevuskavana, kuidas jõuda riigikaitse või julgeoleku pika plaani või arengukavani. Aga see oli arutelu ja teekaardi juurde riigikaitsekomisjon ei ole jõudnud. Kõnelesime ka

kodu‑ ja töökorra seaduse § 231kohaselt võib Riigikogu komisjon koostada oma valdkonda kuuluva teema läbitöötamiseks või ka järelevalve läbiviimiseks raporti. Minu meelest on Riigikogu raporteid liiga vähe teinud.

rolli riigikaitse kujundamisel ei või mitte üks raas alahinnata. Me peame võtma aega, et

loomine aastani 2045 on väga ambitsioonikas ettevõtmine, aga kindlasti mitte võimatu ülesanne. Tuleb rõhutada, et kindlasti on vaja saavutada erakondadeülene koosmeel ehk see visioon või kava, ükskõik kuidas seda nimetada, peaks olema erakondadeülene ja võib-olla peaks kaasama ka erakondi, kes parasjagu Riigikogus ei ole. Riigikogu juhatus andis 2022. aasta 15. veebruari protokollilise otsusega komisjonidele juhise, et Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava Riigikogu otsuse eelnõu menetlemisel tuleb küsida kirja teel valitsuselt seisukohta, kas eelnõu vastuvõtmine võib kaasa tuua seaduse muutmise. Seepärast palus Kaitseministeeriumi seisukohta, kas eelnõu 322 vastuvõtmise ja rakendamisega kaasneks seaduseelnõu algatamine või seaduse või seaduste muutmine. Kaitseministeeriumi vastuse kohaselt ei ole selle eelnõu elluviimiseks vaja seadusi muuta. Riigikogu juhatuse antud juhis

Me ka küsisime seda. Eelnõu kohta esitatud arvamuses jõudis õigus‑ ja analüüsiosakond järeldusele, et põhiseadus ei näe selle eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks ette Riigikogu koosseisu häälteenamuse sest valitsuse ettepanekus sisalduva riigikaitse arenguvisiooni ja riigikaitse arengukava koostamisel ei ole tegemist riigikaitse valdkonna strateegilise arengudokumendiga, see ei ole [Riigikogu kodu-

juhtis riigikaitsekomisjoni liige Kristo Enn Vaga tähelepanu, et väga suur osa kehtivast Vabariigi Valitsuse kinnitatud riigikaitse arengukavast puudutab just ressursiplaani ehk kaitsekulusid, ja uus arengukava, mille koostamise ettepanekut see eelnõu võib puudutada, võib olla väga erinev kehtivast arengukavast. Seetõttu oleks seal ka mõju riigieelarvele ja seega oleks tema arvates tegemist [51]

ettepanek lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks ja lõpphääletuseks Riigikogu 6. märtsi [istungi]

konsensuslikult leidis komisjon, et eelnõu vajab Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Tänan!

Toona oli seisukoht, et kommunistidele tuleb igal juhul vastu hakata, ja hakatigi, kuigi ei olnud olemas ju veel sõjaväge, polnud õieti riikigi. Aga hakati vastu ja vabadussõda võideti.

üleüldine, mittemidagiütlev, väga amorfne dokument kuni aastani 2019, kui EKRE nõudel lisati sellesse klausel, et Eesti astub igal juhul vastu ükskõik millisele agressioonile. Sellest alates sai see ametlikuks doktriiniks. Aga julgeolekupoliitika aluste dokumenti uuendatakse iga nelja aasta tagant.

ja sealt oli see kõige olulisem säte, et Eesti astub igal juhul välisagressioonile vastu, ära kadunud. Selle dokumendiga töötasid väliskomisjon ja riigikaitsekomisjon. Sellele puudusele [juhiti] tähelepanu, nõuti selle parandamist. Aga kui valitsusest

õnneks sinna sisse ja see on ka täna seal olemas. Aga ma ei oska öelda, kuidas sellele ikkagi kõrgemalt poolt vaadatakse, kui valitsus ei taha, et see niimoodi läheks.

Ma meenutan, et see oli aeg, kui me teadsime, et sõda tuleb, selles ei olnud vähimatki kahtlust. Aga kui me vaatame seda arengukava, siis näeme, et see oleks justkui mingi sügava rahuaja arengukava. Seal ei olnud absoluutselt Noh, midagi oli, aga ta ei vastanud absoluutselt nendele ohtudele ja nendele vajadustele. Loomulikult tehti tehti see mõne aja pärast ümber, aga ka see praegune arengukava ei ole siiski piisav, ta ei vasta kõikidele nendele ohtudele,

võimeid meil ei ole, meil on suured võimelüngad, me oleme ära andnud märkimisväärse osa enda kaitsevarustusest, mida nüüd [suurendatud] eelarvest taastatakse. EKRE on ammu juba rääkinud, aastaid ja aastaid, et kaitse-eelarvet tuleb [suurendada] ja selleks tuleb võtta riigikaitselaenu, sest mingisuguste maksudega, mida me aastaid ja aastaid kogume, ei ole võimalik nendele ohtudele adekvaatset vastust anda. Ainult riigikaitselaen annab võimaluse hankida korraga ja kiirelt, kuigi see "kiirelt" on väga suhteline, sest need hanked kestavad aastaid. Aga see oleks siiski üks lahendus. Meid on viinud sellesse olukorda ka erinevad varasemad väga headest pakkumistest äraütlemised. Meile on pakutud küll laskemoonatehaseid ja näiteks Šveits pakkus meile 60 Leopardi tanki, mille kohta toonane kaitseminister ütles, et me ei vaja vanarauda. Ometi võttis Saksa bundesveer need rõõmuga vastu ja leidis, et see on väga hea vanaraud ja seda läheb vaja.

Me oleme ära ütelnud ka maamiinidest, mille vajalikkust ja efektiivsust me näeme Ukrainas iga päev. Meie sõjaline juhtkond, kes on veennud ka valitsust, leiab, et neid ei ole vaja, täiesti arusaamatul põhjusel. Ma loodan, et uus kaitsejõudude juhataja on märksa avarama pilguga ja märksa realistlikuma arusaamaga asjadest ning väga paljud puudused, mis meil on, saavad ära

on. On oluline, et see lähtub just nimelt vajaduspõhisuse printsiibist, et meie kaitse oleks vastavuses meid ähvardavate ohtudega. Ma loodan, et kõik erakonnad toetavad seda. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Siis on

Tulemusega poolt 13, vastu ja erapooletuid ei ole, ei ole eelnõu 322 vastu võetud ja langeb menetlusest välja.